svim Hrvatima koji na to imaju pravo. I također, ne slažem se s vama da tamburica nije dio identiteta. Tamburica je itekako, naravno ali samo jedna sličica, jedna sličica u mozaiku tog identiteta u kojem je i Luka Sorkočević, u kojem je sve ono što čini hrvatski identitet sveukupno. Prema tome, i tamburica je dio tog identiteta. To naš predsjednik jako dobro zna. **Šeks, Vladimir I poštovana zastupnica Ruža Tomašić. **Tomašić, Ruža (HSP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Kramarića, nije tako lako dobiti državljanstvo u drugim državama. Puno je lakše nego kod nas, pogotovo za svoje građane. U Njemačkoj npr. daju državljanstvo svojim građanima koji su živjeli u granicama Njemačke 1932. godine. Kanada, moja djeca koja su rođena u Kanadi, njihova djeca mogu biti rođena ovdje, dobit će državljanstvo bez problema. Ne moraju znati engleski. Kad idu polagati državljanstvo dovode sa sobom prevoditelja. Tako da je i to lagano. A mi ćemo ovdje u Hrvatskoj, nama natalitet opada a mi ćemo lijepo za 20 tisuća kuna, tko može otvoriti obrt, dat ćemo njemu državljanstvo a našima koji se žele vratiti sa puno novaca, koji vole ovu državu, koji žele ovu državu, njima nećemo omogućiti državljanstvo. A ja imam bar pet dokaza, da treće koljeno koje izvana dođe ne zna hrvatski dobro, ali je došlo tu u posjetu, zavolilo je ovu državu i vratilo se sa milijunima dolara s kojima ovi koji otvaraju biznis od 20 tisuća kuna nikad neće imati, niti ih je briga za Hrvatsku. …/Upadica: Treći ispravak, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Taj će lanac kojega je spomenio Zlatko, dobio je hrvatsko državljanstvo, ali da li pripadnici autohtonih manjina koji napuštaju ove prostore '50.-tih, '60.-tih godina, a znači nisu stranci isto tako mogu jednako tako lako dobiti hrvatsko državljanstvo, kao što mogu recimo oni koji igraju za Hrvatsku reprezentaciju. E, u tim kompleksima o kojima je Kramarić govorio, da se moramo osloboditi vlastitih kompleksa, trebalo bi također progovoriti.

netočnog navoda. **Trgovčević, Pejo (HSP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa netočno je što je kolega Kramarić ustvrdio, da je Hrvatska u početku se dosta liberalno ponašala što se tiče primanja u hrvatsko državljanstvo, što znači da nije dakle, trebala primati sve Hrvate u hrvatsko državljanstvo. I onda kaže da bi trebali to urediti kao i druge zemlje. A ja napominjem, da svaki Nijemac ili Austrijanac u Hrvatskoj koji zatraži njemačko ili austrijsko državljanstvo može ga i dobiti. A tako svaki Hrvat koji zatraži hrvatsko državljanstvo ma gdje god on bio, mora ga i dobiti. To je najmanje što Hrvatska može dati svojim Hrvatima diljem Poštovani zastupnik Pero Kovačević, sljedeći ispravak

kao što je globalizacija. Pa on je 8 godina u vlasti, pa od tebe narod očekuje da daš Nikola (HNS)** Htio bi, a ne bi htio ništa izgleda. Htio bi ispraviti dva netočna navoda kolege Kramarića. Ja se u neku ruku računam liberalom i računam se i prijateljem kolege Kramarića. Međutim, ne mogu prihvatiti izjavu da je jezik jedan od stereotipa koje trebamo više-manje ukloniti iz svog načina razmišljanja. Jezik to nije. Ponašanje tipa Talijanskog Predsjednika to jeste, ali jezik to definitivno nije. Drugi ispravak netočnog navoda, definicija identiteta i dokazivanja poštovanja i poznavanja hrvatske kulture, ja sam ju prepisao iz postojećeg zakona. Nisam promijenio definiciju, nego tražim da se na drugačiji način dođe do dokaza da čovjek to može. A što to je, ja stvarno ne znam što je zakonodavac mislio kad je donošen važeći zakon. Poštovana zastupnica Zdenka Babić Petrićević, ispravak netočnog navoda. **Babić-Petričević, Zdenka (HDZ)** Gospodine predsjedniče! Kolega Kramariću, vaš govor koji ste održali 10 minuta, vi ste pobjegli od teme. Ovdje se radi o Zakonu o hrvatskom državljanstvu, promjena Zakona o hrvatskom Očito Hrvati nisu opterećeni svojim kompleksom plaće, oni su bogati svojim imenom, jezikom, poviješću itd. Meni se čini da ste vi opterećeni sami sobom i kompleksom pa ću ja citirati govor koji najviše volim od kolege Kramarića, je šutnja i blagi pogled. To je jedan dio. Drugi dio. Liberalan Zakon o hrvatskom državljanstvu je liberalan za strance ali nije za Hrvate. To je jedno. jedan stranac kada dođe u Hrvatsku, on boravi 5 godina na Kajzerici, ne ispunjava druge uvjete, može promijeniti mjesto boravka ili mjesto prebivališta u Republici Hrvatskoj. Dokazat će dva puta dozvolu boravka po dvije i pol godine i steći će uvjet za dobivanje hrvatskoga državljanstva. Stranac odnosno Hrvat koji je po Zakonu o strancima kojeg je donijela koalicijska vlast iz 2003. godine, druga i treća generacija su nažalost stranci u Republici Hrvatskoj. To ne radi jedna useljenička zemlja koja bi trebala postati Hrvatska.

I eto, povreda Poslovnika od zastupnika Zlatka Kramarića. **Kramarić, Zlatko (HSLS)** Ja mislim da sve se gospodine predsjedniče, može reći ali da se doista ni na koji način ne treba vrijeđati.

prostor. Ovo je sabornica gdje se doista govori i doista mislim da sam govorio krajnje obazrivo i upravo pokušavajući ovu paradigmu postojeću, koju ni na koji način nisam doveo u pitanje, je samo proširiti. I upravo reći da jer ovako kako vi razmišljate, sad bi, kad bih ja sad htio biti zločesti već to doista pripada paradigmi 19. stoljeća. … /Upadice se ne razumiju./ to, upravo razlika, temeljna razlika je upravo u tome koju paradigmu vi slijedite, koju paradigmu ja slijedim. Ni na koji način ja vašu nisam, samo sam je želio malo proširiti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro, dobro, dobro. Poštovani zastupnik Slaven Letica ima ispravak netočnog navoda.

Ali što se tiče ispravka pogrešnog navoda vi ste kazali da je izjava talijanskog Predsjednika Napolitanea govori o njegovoj opterećenosti prošlošću. Radi se o puno ozbiljnoj stvari u toj izjavi. Radi se s jedne strane o jednoj čudnoj mješavini neostaljinizma i neofašizma jer on negira hrvatstvo kao nacionalni identitet. To je prvi element. I prenosi najgore rasističke predrasude. Meni je drago da je naš predsjednik Vlade se jučer solidarizirao sa Predsjednikom države u osudi i primjeni nulte snošljivosti prema tom neotesanom tipu. Hvala vam lijepo. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, ja smatram da bi zapravo raspravu o ova dva prijedloga zakona trebalo pretvoriti iz prvog čitanja u opću raspravu. I da nemamo raspravu u prvom čitanju nego da napravimo opću raspravu iz jednostavnog razloga jer i uvjeti i načini primjene našeg Zakona o državljanstvu zahtijevaju u praksi a i potreba usklađivanja sa pravnom stečevinom također nalaže da se zapravo pristupi jednoj malo ozbiljnijoj i detaljnijoj raspravi o Zakonu o državljanstvu i Zakonu o strancima koji bi trebali dovesti do širih izmjena, izmjena i dopuna ovih zakona. To prvo. Drugo, moram reći da nisam siguran na koji način i da li bi bilo dobro ovo rješenje po kojem praktički bi potvrdu odnosno ispite o poznavanju hrvatskog jezika i kulture trebale baš svaki puta provoditi visokoškolske ustanove. Ja smatram da je to malo Osim toga mi smo donijeli sada Zakon o obučavanju starijih osoba odnosno doškolavanju starijih osoba koje mogu osnovati ustanove, udruge i tako dalje, različita tijela koja mogu dati takva znanja. I tijela za strane jezike. Prema tome nisam siguran baš da to mora biti u visokoškolskim ustanovama. Slažem se da onaj tko želi dobiti državljanstvo treba dati dokaz da poznaje hrvatski jezik i kulturu ili bolje rečeno jezik i kulturu one zemlje čije državljanstvo hoće uzeti. Drugo što s tim u vezi valja postaviti jeste pitanje Zakona o strancima. Znate, potreba radne dozvole i poslovne dozvole i poznavanja jezika trebalo bi ipak biti vezano pomalo i za posao koji se obavlja. I u takvoj situaciji mi moramo biti posve svjesni da u masu naših iseljenika i naših radnika koji privremeno borave izvan Republike Hrvatske ni izbliza ne poznaju jezik i kulturu zemalja da bi mogli proći ispite na visokoškolskih ustanovama. Ali svejedno tamo rade zbog potreba posla. Danas sutra nadajmo se da će i hrvatsko gospodarstvo imati potrebu za takvim radnicima jer nećemo moći udovoljiti svojim radnim kapacitetima, zahtjevima našeg gospodarstva. I u tom pogledu smatram da i to pitanje staviti tako da se to mora polagati pred visokoškolskim ustanovama je zapravo malo ozbiljno, preozbiljno i mislim da bi bilo dobro ostaviti to za opću raspravu kao prvi razlog zašto bi trebala biti opća rasprava? Drugi razlog koji treba otvoriti jeste pitanje primjerice koje ovdje uopće nije obuhvaćeno u Zakonu u prvom čitanju, a vezano je primjerice uz provedbu članka 8. Zakona. Naime po članku 8. između ostaloga pri rođenjem je moguće u Hrvatskoj dakle pod zakonom utvrđenim uvjetima dobiti državljanstvo međutim i jedan od uvjeta se traži ne samo da ima 5 godina boravka, neprekidnog boravka na teritoriju Republike Hrvatske nego i da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo. Naime vrlo je interesantno u praksi ovo pitanje. Veliki broj osoba koje žive godinama na području Republike Hrvatske teško ostvaruju svoje pravo na državljanstvo. Imamo takvih slučajeva. Još vode se pred nadležnim tijelima Ministarstva unutrašnjih poslova koje imaju djecu, koje imaju bračne drugove. Koji su državljani Republike Hrvatske a oni ne mogu dobiti državljanstvo Republike Hrvatske ne zato što ne ispunjavaju 5 i više godina boravka u Republici Hrvatskoj nego između ostaloga zato što ne mogu dobiti otpust od svoje države iz prostog razloga jer njihova država ne može isto recimo slično kao naša ne može dati otpust i tako dalje. Postavlja se pitanje da li bi mogli ići na malu jednu izmjenu koja naravno polazi od pretpostavke da takva osoba da pisanu ovjerenu ispravu da ona istupa iz državljanstva u kojoj je do tada bila i da to bude jedan od dokaza koji bi bio važan za moguće ostvarivanje ovakvog tipa državljanstva o čemu bi bilo važno razmotriti ovo pitanje. Mislim da bi čitav niz problema koje imaju ovaj vid građana kod nas koji se ne ostvaruju na taj način otvorili i omogućili pitanja da se to, da se to, taj problem riješi koji je ozbiljan za njih jer oni praktički nemaju putnih isprava niti osobnih isprava uopće uopće za kretanje ni po Republici Hrvatskoj. Često puta dobivaju dozvole za privremenog boravka i tako dalje i tako dalje koje se iz godine u godinu samo produžuju. To je veoma ozbiljan problem. To Hrvatska sebi ne može dozvoliti ako hoće biti pravna država, civilizirana Treće pitanje, znate kolegice i kolege, masu rasprava je bilo o tome kako osigurati djeci ili osobama iseljenicima koji borave izvan Republike Hrvatske i prebivaju izvan Republike Hrvatske jer su se iselili da steknu hrvatsko državljanstvo između ostalog ako poznaju ili ne poznaju jezik. Prvo moram vam reći ta rasprava će uslijediti. Ali ne s ovog aspekta o kojem smo mi do sad raspravljali. Naš zakon je u tom dijelu vrlo liberalan i on kaže vrlo jasno: «Iseljenici odnosno njihova djeca koji su vani ako podnesu zahtjev za prijem u hrvatsko državljanstvo na njih se neće primjenjivati članak 8. stavak 1. do 4. a to je između ostaloga i da poznaju hrvatski jezik.» I oni će dobiti državljanstvo. Međutim ono što nama slijedi. Nama slijedi da ćemo morati taj članak zakona uskladiti sa aktima Vijeća Europe i Europske unije vezano za položaj osoba koje … /Govornik se ne razumije./ … I to ćemo imati raspravu u Saboru i morat ćemo vidjeti kako u tom kontekstu zaštititi interese takvih naših građana i naših osoba u skladu naravno sa tim dokumentima … /Govornik se ne razumije./ … Vijeća Europe, Europske unije radi usklađivanja sa pravnom stečevinom s jedne strane. I naravno s druge strane Ustavom, s treće strane namjernom željom Republike Hrvatske da djeca naših iseljenika, odnosno građanina mogu u tom pogledu ostvariti određena prava i pravo stjecanja državljanstva. A oni koji imaju namjeru da me isprave netočan navod nek prije toga pogledaju članak 11. Zakona u odnosu na članak 8. Zakona o kojem sam govorio da se ne bi zaletili. Dalje što bih htio posebice naznačiti jeste i to da mi imamo i jednu vrlo interesantnu stvar sadržanu u zakonu koja je zapravo omogućila nekim osobama da dobiju državljanstvo i na način koji su nas kasnije kompromitirali. A to je članak 12. koji kaže između ostalog ovako. "Stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku može prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo iako ne udovoljavam pretpostavkama iz članka 8. stavak 1. točka 1. do 4.", ili da može dobiti pod istim uvjetima državljanstvo kao što to može dijete Hrvata koje se iselilo izvan Hrvatske. Dakle, vrlo jednostavno. E vidite, u tom segmentu se dogodilo da mi nismo ovaj standard "predstavlja interes za Republiku Hrvatsku" zakonom odredili šta se pod tim podrazumijeva. Nažalost dogodilo se između ostaloga da su neki među njima dobili i državljanstvo koje su se, tko se razotkrili i kao osobe koje pripadaju kriminalnom miljeu i to ne samo domaćem nego međunarodnog kalibra. I mislim da je to kompromitiralo i Republiku Hrvatsku, pomalo i naš zakon i sve ostalo. Sve to nalaže po momo dubokom uvjerenju potrebu ozbiljne rasprave o Zakonu o državljanstvu, ozbiljne rasprave o Zakonu o strancima. I u tom pogledu, naravno, ja znam kada se raspravlja osobito o osobama koje trebaju državljanstvo a koje su iz iseljene Hrvatske, Hrvati građani Republike Hrvatske kao dvojno državljanstvo da u tom segmentu imamo posebno pitanje. Ali u tom valja voditi još jednu činjenicu računa. Da to pojednostavljenje mora razriješiti i ono pitanje otpusta stranih državljanstva jer imate puno stranih država koje nemaju institut otpusta a u kojima državljanstvo Hrvati koji su se iselili svojevremeno prije. Prema tome, to pitanje bi još možda trebalo u nekim u nekim stvarima liberalizirati u onoj mjeri u kojoj je to moguće u odnosu na međunarodne dokumente s kojima ćemo to morati usuglasiti. Jer ne smijemo zaboraviti da ovo doduše osobe i države s jedne strane, ali da i ono ima svoj javno-pravni karakter koji je obvezan uz međunarodno javno pravo i u tom pogledu trebamo taj dio usuglasiti da bismo bili, što se kaže i moderno zakonodavstvo u tom segmentu imali. I posljednju stvar koju bih htio naznačiti vezano za Zakon o strancima. To je pitanje podjele radne i podjele dozvole, poslovne dozvole znate na duži rok od godinu dana. A vidite, u prvoj godini, pogotovo kad je u pitanju poslovna dozvola, kad treba osnivati poduzeće, kad treba osnivati pravne osobe tek onda bi morala ta osoba znati ako će sama obavljati te poslove znati jezik. Očigledno da je u tom segmentu to podjela ta baš i nije najvažnija. Daleko je važnije nešto drugo, da on se možemo na hrvatskom jeziku sporazumijevati, komunicirati kad je u pitanju poslovni dio, a drugo je pitanje hoćemo dati tu potporu. Ja ne mislim da to mora biti visokoškolska ustanova. Čak štaviše, ako bi ovakva formulacija ostala čini mi se da bismo mogli to interpretirati kao da se ovim zakonom pogoduje da se dobije poseban oblika posla za visokoškolske ustanove kao ekstra posao koji se posebno vrednuje i tržišno naplaćuje. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Zdenka Babić Petričević. **Babić-Petričević, Zdenka (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolega Arlović. Vi kao stručan pravnik i to ste dokazali ovdje već godinama u Hrvatskome saboru mislim da ste pročitali Prijedlog Zakona o potvrđivanju Zakona o državljanstvu Konvencije Vijeća Europe. Rekli ste da prijedlogom tog zakona kojega ćemo mi sutra raspravljati u Hrvatskom saboru i morat ćemo zbog te Konvencije mijenjati zakon u 16 i 30. To nije točno. Točno je to što u Prijedlogu Zakona o državljanstvu Vijeća, Konvencije Vijeća Europe članaka 26. govori da svaka zemlja suvereno može i dalje ostaviti svoje zakone o hrvatskom državljanstvu i utvrditi prema Ustavu svoje zemlje ono što najbolje, na najbolji način može sačuvati svoje nacionalne interese, u ovome slučaju naš je nacionalni interes da se Zakon o hrvatskom državljanstvu ne mijenja niti članak 16. niti članak 30. I pročitajte Konvenciju, članak 26. **Šeks, Vladimir Kolega Arlović je govorio dosta toga pa je spominjao hrvatsko iseljeništvo, pa je spominjao bračne drugove koji su hrvatski državljani i njihovi partneri nisu hrvatski državljani apsolutno mogu dobiti hrvatsko državljanstvo ako ispune sve uvjete Zakona o hrvatskom državljanstvo po članku 11. To bi bilo prvo. Drugo, rekli ste da ne trebamo biti opterećeni našim identitetom i našim jezikom, apsolutno ne. Pa ste spomenuli i neke zemlje. Pa ću vam reći da jedan stranac u Saveznoj Republici Njemačkoj ne može biti, predavati njemački jezik ni nacionalne predmete, pa taman završio fakultet u Tübingenu.

Hrvata koji žive i u Njemačkoj i izvan Njemačke i u drugim zapadnim zemljama u kojima predaju na najvišim znanstvenim ustanovama. Mislim da ne možda jezik, ali predaju jako puno, jako puno. Ali isto tako moram vam reći da nikada Nijemci nisu tražili tako stroge uvjete za poznavanje njemačkog jezika za strance da bi mogli raditi u Njemačkoj, da bi mogli dobiti radnu dozvolu ili da bi mogli dobiti poslovnu dozvolu. Da je to bilo tako vjerojatno u ono vrijeme kad ste vi išli ne biste ni vi dobili posao. Drugo, … /Upadica se ne čuje./ … U Njemačkoj, e da, pa vidite. Drugo što sam htio reći. Ja sam govorio ne o ovoj rezoluciji o kojoj vi govorite. Ja sam govorio o potrebi usklađivanja našeg zakonodavstva o državljanstvu i strancima sa pravnom stečevinom Europske unije. I u tom pogledu da li će se i kako će se primjenjivati članak ove rezolucije, o tome po tome, to ćemo vidjeti kad budemo usklađivali. Ja to što ste vi govorili kao ispravak nisam rekao. Treće, znate vi ste pomiješali stjecanja državljanstva za osobe koje imaju sada nažalost i boravište i prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno nemaju prebivalište nego borave, a imaju državljanstvo njihovi bračni drugovi i djeca u Hrvatskoj, pa ne mogu dobiti to, sa državljanstvo za iseljenike. Naime, ovaj koji boravi u Republici Hrvatskoj i treba po prirođenjem nakon 5 godina steći državljanstvo jedan od uvjeta mu se traži da mora dati otpust iz državljanstva i mora poznavati hrvatski jezik. On to poznaje, ne može dobiti državljanstvo jer ne može, jer mu njegova zemlja ne daje otpust, bivša u kojoj bi, a on stvarno živi u Hrvatskoj 20, 15, 30 i više godina. A treće je pitanje o kojem sam ja govorio to je pitanje iseljenika. To je regulirano člankom 11. u kojem je izrijekom rečeno, citiram: "Iseljenik kao i njegovi potomci mogu prirođenjem steći…", dakle njihovo je pravo, ne moraju, mogu steći hrvatsko državljanstvo iako ne udovoljavaju pretpostavkama iz članka 8. stavak 1. točka 1. do 4. A točka 1. do 4. govore o godinama života do pitanja nepoznavanja jezika, pa vas molim da u tom pogledu imate računa. Hvala lijepa. … /Upadica se ne čuje./ se ne čuje./ … Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče baš mi je drago da ste leksički intervenirali, što znači da vi udovoljavate elementarnom zahtjevu kojeg kolega Vuljanić postavlja da imate hrvatsko državljanstvo, a Zdenka i ja smo upitni. Ja zbog toga što korisnim "n" na kraju umjesto "m", a ona što govori dijalektalno. Ja ću ipak ovu raspravu još jedan puta početi pažljivim čitanjem izjave gospodina predsjednika nama susjedne prijateljske zemlje "Dramu julijsko-dalmatinskog naroda" julijsko-dalmatinskog naroda "prouzročile su "slavenska krvoločna mržnja i bijes te slavenska aneksionistička težnja, koje su prevagnule osobito u Mirovnom ugovoru 1947. godine i koje su poprimile zlosutne obrise etničkog čišćenja". Znači ako se može napraviti jedna sinteza agresivnih predrasuda koju možemo naći već u Hegelovoj filozofiji povijesti u manje-više svim klasicima marksizma, u svim teoretičarima fašizma i nacizma, ona se ogleda ovdje. Ne postoje Hrvati i hrvatstvo kao kategorije. Slavi ili robovi su tamo negdje, oni su krvoločni i divlji i u tom smislu mislim da je kolega Vuljanić dobro pokušao adresirati elementarne pretpostavke hrvatstva tražeći uporište u jeziku ili u elementarnom poznavanju jezika. Odmah bi tu kazao da treba svakako napraviti pozitivnu diskriminaciju kolega Vuljaniću prema našoj dijaspori, prema kojoj bi trebalo imati puno liberalnije i manje zahtjeve kada je u pitanju elementarno poznavanje hrvatskog jezika. I druga vaša težnja, da identitet nađemo u kulturi. To je dakako vrlo fluidna kategorija i vrlo teško bi bilo nešto od toga operacionalizirati. Kada je u pitanju strah malih perifernih malobrojnih i malenih naroda od ugroženosti njihovog jastva ili identiteta, on je vrlo dobro poznat u europskoj povijesti. O njemu je vehementno pisao Milan Kundera, a nešto na tom tragu je napisao i Finkelkraut citirajući Kunderu. On kaže da veliki narodi, misleći tu na velike europske narode, isključujući vrlo zanimljivo, Poljake, misleći na Francuze, na Talijane, na Nijemce, na Amerikance, na Engleze koji su nekada bili Britanci, ali danas to više nisu jer se i oni unutar sebe identitetski razdvajaju i javljaju se zasebni identiteti velški, škotski, irski i engleski. Njihove himne, njihova nacionalna epika veličaju veličinu snagu, mudrost i neponovljivost tih velikih nacija. Hrvati i Poljaci jedni u himni, a drugi u budnicama imaju istu strofu "još te Hrvatska ni propala" ili "još Hrvatska nije propala". Vi gospodine predsjedniče se dobro sjećate kada sam ja protestirao, jer je to donedavno bio obavezan dio repertoara u ovom Visokom domu. Zahvaljujem što ste to sada izbacili i ubacili našu domovinu. Tako i u poljskoj himnoj postoji isti taj stih. Prema tome strahovi od ugroženosti hrvatskog identiteta u budućoj Europskoj uniji su potpuno realni. Ima nekoliko tu dobrih vijesti. Najveći hrvatski nacionalisti i domoljubi, preporoditelji i mudraci su bili u pravilu stranci. Znači Šulek koji je modernizirao hrvatski jezik, zatekao jedan praktički zaostali ruralni seljački jezik koji je imao 200, 300 pojmova za pojam jesti, spavati, voditi ljubav i potući se, ali nije imao terminološki instrumentarij za nošenje sa modernim izazovima industrijske revolucije. On je izmislio oko tisuću, tisuću i 200 pojmova od kojih su neki preživjeli kao što je pojam kolodvor, iako su ga u to doba ismijavali. Neki pojmovi kao što su mjerstvo i računstvo za geometriju i matematiku nisu preživjeli. Šenoa je također bio stranac, utemeljio je moderni hrvatski roman. Strossmayer je bio stranac pa je postao jedan od najvećih graditelja, mecena i mudraca u hrvatskoj povijesti. Prema tome nije nemoguće zamisliti situaciju da će neki omanji Kinez, neki Talijan, neki Slovak, Šveb, postati veliki hrvatski nacionalista. Nas su uvijek više ugrožavali Hrvati koji su mislili da je biti hrvatski domoljub nešto ispod časti, nešto na onakav način kako je govorio kolega Kramarić kojeg bi s jedne strane pohvalio zbog otvorenosti i malo pokudio zbog toga što misli da je domoljublje nešto što pripada 19. stoljeću. Ugroženost hrvatskog jezika je jedna ozbiljna tema o kojoj ja nemam pravo govoriti jer nisam stručnjak na tom području. Postoji mnoštvo izvora ugroženosti tog jezika, dijalektalnost je jedan od tih izvora. Umjesto da bude bogatstvo hrvatskog književnog jezika i hrvatskoga standardnoga jezika, ono se danas jer se promovira na Hrvatskoj televiziji primjerice i na drugim masovnim medijima što je praktički jučer bilo nezamislivo zato što se na Hrvatskoj televiziji moralo govoriti hrvatskim standardnim ili književnim jezikom. Danas tamo se pojavljuju različiti izvjestitelji, novinari koji govore kako govore kod kuće, govore kao što govore kod kuće. Prema tome to je jedan izvor. Drugi izvor, jer taj mali jezik nema danas ovoga Šuleka, a nema ni slobode da se stvori nekoliko Šuleka. Jer čim se nešto pokuša napraviti, a nešto je pokušao napraviti kolega Primorac formirajući Vijeće za normu hrvatskog standardnog jezika onda se javi ogromna masa ljudi koji kaže da će to biti neko kvazi nasilje u jeziku, kao da jezik sam po sebi nije konvencija. A kada su u pitanju zastarjelost domoljublja, ja ću vam kazati moj mlađi sin je išao u prvi razred srednje škole u Teksasu gdje postoje dvojni identiteti, konfederalni koji se vidi u svakom emotivnom kontaktu. Tamo se djevojka može ili dečko oženiti za Slovakinju, Hrvaticu, Bugara i Slavonca ili pripadnika od Napolitanijeva naroda, ali ako bi se za nekog Jenkija odlučila udati to je kao otprilike da se odlučila udati za nikog tko je u Indiji untouchabale. U toj situaciji svako jutro u ponedjeljak počinje sa američkom himnom i djeca gledaju američku zastavu. Američki je narod, narod zastave. Meni bi bilo drago da i hrvatski narod postane narod zastave. Da se kultivira u hrvatskoj javnosti kad su u pitanju veliki državni blagdani pa i vjerski blagdani, da se vijore hrvatske zastave jer je to zgodno. Čak i onako malo kičasta hrvatska zastava nije loša. Zastave i jesu dio folklora, kičastih vremena. Sve u svemu gospodine Vuljaniću, od srca podržavam vaše ove divne prijedloge i jako sam siguran da proći neće. Hvala vam lijepa. Imamo pet replika. Prva, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. **Kramarić, Zlatko (HSLS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Samo da kolegi Letica ali i javnosti a i ostalim kolegama kažem, ja nisam govorio protiv domoljublja se, samo sam govorio da ne bi bilo dobro da ostanemo na razini domoljublja 19. stoljeća. To je velika razlika. A s druge strane isto ono kolega je i započeo, ono kad je rekao kako vi dobro vladate hrvatskim književnim jezikom, a da je kolegica Babić i on u opasnosti. suprotno od toga. I kolegica Babić i kolega Letica sa svojim dijelektalnim idiomom također pripadaju korpusu hrvatskoga jezika i oni su također legitimni idiomi unutar hrvatskoga jezika. Nemojmo da se dogodi ono što je Krleža u "Baladama Petrice Kerempuha" rekao Ljudevitu Gaju, da je pokušao čakavski i kajkavski baciti kroz prozor. I time bitno osiromašio identitet hrvatskog A u sabornici? Ne bismo svi prošli na tom ispitu. Bez brige i vi koji mislite da je govorite, ne biste prošli. Ne mislim na vas. …/Upadica se ne razumije./… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slaven Letica. Pa, domoljublje nipošto nije osjećaj ni 19. ni 20., ni 22 stoljeća. To je jedan elementarni osjećaj koji …/Govornik se ne razumije./… definira kao primjerice ljubav prema cvrkutu ptica ili potocima ili rijekama ili mjestima gdje se prvi put zaljubila. Znači, misliti da je domoljublje nešto zastarjelo, a da je neki novi internacionalizam regionalnoga tipa, jer ako postoji region kao novi pojam, nešto je što je moderno, to je nešto što mene grozi. A grozi i sve ljude koji znaju barem nešto o teorijama identiteta i o teorijama patriotizma. Druga replika, poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Mislim da je kolega Letica dobro u svom uvodnom govoru apostrofirao ovaj govor Talijasnkog Predsjednika Napolitana koji je zgrozio hrvatsku javnost. I oko toga ne treba umanjivati značaj odnosno njegove riječi. I ni na koji način ekskulpirati. Sjetimo se samo u doba iredentizma, talijanske okupacije ovih naših krajeva što je govorio …/Govornik On je doslovno ustvrdio ovo. Nama to da li je borba civilizirana ili necivilizirana, nije nimalo važno. Protiv ovih lijenih i nesposobnih govedara, mi ne možemo nastupati sa strogom nacionalnom svijesti, nego sa mržnjom. Bude li sreće pa vlast pripadne domovini Italiji, brzo ćemo se riješiti ovih slovenskih i hrvatskih govedara. Zar ne podsjeća, zar ovo nije nastavak Talijanskog Predsjednika na ovakve monstruozne stvari koje su Hrvati u ovim krajevima u Istri, Zadru, Dalmatinskim otocima otocima itekako osjetili? Prema tome, nastavak ovakve politike, bila pod Prodijem ili Berlusconijem naspram Hrvatskoj nije se promijenila. Dapače, u zadnje tri godine nismo reagirali kako je bilo potrebno. I takve stvari su eskalirale. Sjetimo se samo što je učinio potpredsjednik Fini za vrijeme Berlusconijeve Vlade, kada je izrekom rekao da su Zadar, Istra, Dalmatinski otoci povijesne talijanske zemlje. Mi na to nismo reagirali. Prvi put oštro je reagirano za vrijeme koalicijske Vlade kada je u ime Vlade reagirao naš tadašnji ministar vanjskih poslova Tonino Picula, kada je reagirao na način da je spriječio da se tobože neko odličje dade od strane Predsjednika tada Italije, tobože nekog gradonačelnika Zadra u egzilu. Tada je jedna žestoka prosvjedna nota upućena Rimu i to se ipak nije dogodilo. Prema tome, treba reagirati. Jednu konzekventnost i oštrinu u tom pravcu treba izraziti i to svatko onda poštuje. Slažem se. Hrvatski sabor je donio Deklaraciju kojom je vrlo jasno i žestoko osudio te iredentističke pretenzije na Hrvatsku. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Mudri gospodine predsjedniče. Ovog puta mislim da bi morali izraziti duboko žaljenje, da ne osudimo, ipak se radi o visokoj razini. To je Predsjednik nama prijateljske države i da izrazimo žaljenje bila bi adekvatna reakcija ovoga Visokog doma. U potpunosti vas razumijem kolegice Antičević Marinović, pogotovo jer ste iz Zadra. Vi znadete tu tragičnu povijest. Iredentizam, ekspanzionizam počinje kao mala šibica nakon nakon koje sljedi veliki požar. Bora Čorba je počeo zlo proglašavajući nas bečkim konjušarima. Ovaj nas hoće proglasiti divljacima. Prema tome, ja sam za nultu snošljivost u odnosu na takve pojave. A najviše računam na našega kolegu Furija Radina od kojeg očekujem da će podići svoj mudri glas da se ova situacija prevlada. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite! Gospodine predsjedniče! Poštovani kolega Letica, dobro je da ste spomenuli izjavu Predsjednika Italije gospodina Napolitana. Ali je isto tako neprihvatljivo znate da mi to pojedinačno mi samo i govorimo. Nije to dovoljno. Bez obzira na rezoluciju …/Govornik se ne razumije./… iredentizmom odnosno Deklaracijom koju smo donijeli, ja smatram da bi Hrvatski sabor trebao i dajem takvu inicijativu s obzirom da ćemo zasjedati i idući tjedan, povodom ovog slučaja donijeti jednu izjavu. Ta izjava ne treba biti samo potpora Predsjedniku, Vladi itd., jer ona prije svega mora biti izraz volje predstavnika hrvatskog naroda. Mi predstavljamo hrvatski narod, izabrani smo u Parlamentu, jer je činjenica da se iz te izjave Predsjednika Italije Napolitana može pročitati prvo, nipotštovavanje hrvatskog naroda odnosno njegovo potcjenjivanje. Zatim se može iščitavati i nekakvi oblici teritorijalne pretenzije, pokušaj govora koji vuče ka nekakvoj reviziji povijesnih dokumenata Pariškog sporazuma, Osimskih sporazuma i tako dalje. Naravno pitanje je tu i rada Povijesne komisije jer ova izjava u cijelosti odudara od rada i nalaza Povijesne komisije, zajedničke Povijesne komisije koju je formirala Italija i mi i ja nisam za to da mi izražavamo žaljenje znate? Ja mislim da mi moramo u našoj izjavi iskazati stajalište po kojem smatramo da na ovakvim izjavama i na ovakvim stajalištima kakvi su iskazani u vezi, u ovoj izjavi predsjednika Napolitana povodom Dana pomirenja se ne može graditi Ujedinjena Europa, dobrosusjedski i prijateljski odnosi jer oni zapravo u sebi sadržavaju neke od interesa koji su potpuno oprečni i proturječni susjedima i dobrosusjedskim odnosima. I zbog toga ja bih bio za to da eventualno danas razmotrimo ukoliko to naravno prihvaća većinska stranka da se možda formira nekakva zajednička radna grupa i koja bi zajedno uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova pripremila jednu izjavu ili neki drugi dokument adekvatan, potrebni dokument koji bi Sabor razmotrio i do kraja idućeg tjedna usvojio i zauzeo svoje stajalište koje bi bilo zapravo stajalište Parlamenta i koji bi dokument trebalo dostaviti između ostaloga i tijelima

o žaljenju, ali iza te izjave može biti naravno svašta kazano. Dakle samo prva rečenica je žaljenje. A sve drugo što ćemo kazati sigurno bi bilo blaže od onoga što bih ja kazao da sam na mjestu predsjednika našega Parlamenta. I poštovani zastupnik Pero Kovačević. Replika. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolega Letica u pravu ste da su za Hrvatsku najopasniji oni Hrvati koji se stide domoljublja opet ste u pravu vezano za to da se ne može domoljubno govoriti kao iz, 19., 20., 21., 22. Govorimo to kako govore Amerikanci. A da ste u pravu dokaz je prošlotjedni skup u Sheratonu gdje su i mnogi kao Hrvati odnosno čak i članovi ovoga Parlamenta organizirali skup da se utvrđuje istina o Domovinskom ratu. Tu je prva bila gospođa Vesna Pusić. Vidio sam i gospodina Arlovića. Znači oni dovode izvana Carlu del Ponte i razno razne ljude da oni u Hrvatskoj utvrđuju istinu o Domovinskome ratu. To je svagdje drugdje nezamislivo. Uzmimo pitanje da li bi vi to mogli recimo … /Govornik se ne razumije./ … organizirati? Sigurno da ne bi mogli organizirati da utvrđujete istinu o sukobim na području Gaze i na području Sinaja. I takvi Hrvati koji u biti s takvom, pod navodnicima istinom o Domovinskome ratu bacaju, blate Domovinski rat sigurno ne rade za dobro i budućnost Hrvatske države, a pogotovo kad predsjednik HHO-a napadne Bedem Bedem ljubavi da su oni u biti izvlačili djecu, da nisu nikakva udruga da bi je slali u Hrvatsku vojsku. Mislim, to su opasne poruke i u tome smislu svakako ste u pravu. Hvala lijepa. sve moguće teme jako proširene. Povreda Poslovnika poštovani potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče kolega Kovačević je povrijedio članak 214. jer je počeo govoriti i svojim ponašanjem odstupio od općih pravila ponašanja u Saboru. U Saboru poslovnički je predviđeno da se mora govoriti o temi koja je na dnevnom redu. Moguće je govoriti to i u replici, ali nikako nije moguće govoriti povodom ove teme o Sheratonu ponajmanje. A po najmanje nije dopušteno govoriti sa aspekta iznošenja neistinitih podataka. Naime taj skup su organizirale udruge uz pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, međunarodnih predstavništava u Republici Hrvatskoj a mi smo bili pozvani kao gosti i tamo smo bili da sudjelujemo kao gosti, parlamentarni gosti o tom pitanju. I zadnja stvar, znate Hrvatska se ne smije i neće se stiditi nikada istine. Nama mora biti stalno do toga da utvrdimo istinu a ako u tu, u utvrđivanju te istine se pokaže da je bilo tko učinio neko nečasno ili nezakonito djelo taj neka osobno za taj dio odgovara a ne Hrvatska i hrvatski narod. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I još jedna povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Pa upravo je gospodin Arlović povrijedio Poslovnik članak 209. a ovo što je on govorio za članak 214. nema nikakve veze. Gospodine Arloviću nećete vi meni davati dopuštenje što ću ja govoriti u Hrvatskom saboru. Govorio sam o domoljublju i vezao sam se na temu gospodina Letice. To možete nekome u SDP-u, u partiji, ali meni to ne možete niti imate pravo. vas! Povrijedili ste Poslovnik i jedan i drugi. Ne radi se o povredi Poslovnika. Radilo se o polemici jednoj.

hrvatskih državljana koji će se vraćati iz nama susjednih država. Neka budu dobrodošli. Ali doista ideja da se organiziraju teorijski mitinzi, istina, nije dobra. Jer je parafraza poznatih i zlokobnih mitinga istina koje su organizirane u Srbiji, po Crnoj Gori i koje su bile uvod u rat. I to je jedna zgodna odnosno nezgodna asocijacija i analogija. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I zadnja replika poštovani zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Ja ću se vratiti na gospodina Napolitana i osobno ću nastojati svaki dan izražavati svoj prosvjed protiv onoga što je on rekao u ovom Saboru zbog toga što bih mu poručio iako to njemu nije stalo, neće ni čut vjerojatno a netko ipak hoće da zahvaljujući Talijanima, ja sam u ovom trenutku stariji od moga dida Marina koji je ubijen u 43. godini. Stariji sam od svoja dva ujaka ili ujca kako mi kažemo koji su ubijeni oboje mlađi od 20 godina jer to nije bio operetni rat. Ne zato što su bili oni aneksionisti nego zato što je Split pripao Kraljevini Italiji zbog ovoga i onoga da sad ne ulazimo u to, a oni su bili protiv toga. Prosvjedovat ću zbog onih Višana koji su veslali s Visa, njih 20-tak da bi došli u Split i po suncu i žegi stajali dva dana ispod cerade na brodu a mogli su ostati na Visu. Šta ja znam, obrađivati polje, živiti u Italiji, u navodnike nego su se išli borit protiv te Italije. Prosvjedovat ću zbog toga što su, što je moj drugi did Marin i baba Vice su završili u talijanskim zatvorima. Prosvjedovat ću zbog toga što je moja baba Jele završila u internaciji talijanskoj i zbog svih, zbog svih onih Splićana koji su završili na Liparima. Prosvjedovat ću zbog toga što je Giorgio Napolitano uvrijedio sve Hrvate i hrvatsku državu prosvjedovati ću zbog toga što oni koji je nas okupirao govori o nama kao da smo okupatori. da najžešće trebamo odgovoriti na to i slažem se s onima koji kažu da ovaj Sabor treba progovoriti, kao što je svaka čast progovorio onda kada je Jean Franco Fini govorio one stvari koje nisu bile podnošljive za ni jedno normalno uho u Hrvatskoj. I poštovani zastupnik Slaven Letica, odgovor na repliku. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Dirljivo je svjedočenje obiteljskog gospodina Jurjevića. Mi iz Dalmacije imamo srodna svjedočenja, pogotovo obitelji koje su bile protjerane, išle u … /Govornik se ne razumije./ … umirale itd. Mislim da gospodin Napolitano i talijanska javnost i ne zna za te tragedije. Oni ne znaju i možda bi nekakva kako bi se reklo gesta bila da se i gospodine Jurjeviću vi zaputite prema Rimu i da svjedočite baš o ovoj obiteljskoj kako bi se sagi, ili antisagi, u tamošnjem Parlamentu da se postide ti Talijani. Jer radili su doista čuda. Završni osvrt, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Jednu stvar je ova rasprava pokazala. Ako ništa drugo to da je rasprava o jeziku i jezik sam suština, središte, bit identiteta i domoljublja za sve nas, za svakog od nas pojedinačno, za sve nas kolektivno, za sve stranke, nema nikakve veze na kom političkom polu se nalazimo. Činjenica je da kad počnemo razgovarati o jeziku vrlo brzo rasprava dođe do zaštite nacionalnog identiteta, dođe do trenutačnih sukoba koje Hrvatska hvala Bogu ima na razno raznim stranama, sad ima sa Italijom. Dakle dođe do toga da pokaže jezik kao zadnju barijeru. Kao zadnju barijeru iza koje stojimo sa vlastitim identitetom. Unutar toga jezik, bez obzira jesmo mi kajkavci, čakavci, štokavci, imamo n na kraju ili m na kraju, ne govorim o standardnom jeziku, govorim o jeziku kao sredstvu komunikacije i načinu razmišljanja. Iza te barijere mi smo to što jesmo. Mi smo to što jesmo. Mi smo hrvatski državljani, ne govorim čak ni nacionalno ovog trenutka, govorim politički. Mi smo hrvatski državljani iza te barijere. Izvan te barijere je nešto drugo. Koji put prijatelji, koji puta opasnost. To je bio temeljni razlog zašto sam zašto sam krenuo u prijedlog ovih zakona. Jasno mi je, a i povijest naša čitava pokazuje o Ilirskog pokreta pa i prije njega da se

prvenstveno kroz hrvatski jezik, dakle kroz sredstvo komunikacije i sredstvo zajedničkog mišljenja. To je ono što imamo zajedničko. Oko čega ćemo se uvijek složiti, bez obzira na razlike. Samo mali odgovor kolegi Arloviću zašto visokoškolska ustanova u ovom zakonu je predložena da provjerava znanje hrvatskog jezika. Zato što postoji. Već je organizirana i već radi taj posao. Filozofski fakultet ima zavod koji se bavi upravo tim, dakle obrazuje strane studente, uči ih hrvatski jezik da bi sutra mogli studirati na hrvatskim sveučilištima. Naravno to može biti i bilo koja druga institucija koja je kompetentna, koja ima ljude da to mogu napraviti. Tako sam u prijedlogu i napisao, ili neka druga institucija koju ovlasti središnje tijelo državne uprave. O čem se radi u ovim prijedlozima? Ma gledajte, hrvatski državljani koji žive u Hrvatskoj, dakle oni koji su prije bili tu, oni su hrvatski učili u školi, učili su od mame i tate doma i govore hrvatskim jezikom i taj način razmišljanja im je dio identiteta. Oni koji dolaze izvana taj dio nemaju kao dio svog identiteta. Moj zahtjev je da to nauče, da taj dio nauče u školi, vrlo jednostavno, bez obzira o kome se radi. Ni na koji način, ni na koji način ne želim ovdje staviti u podređenu poziciju dijasporu, ljude iz dijaspora koje se emocionalno sasvim sigurno osjećaju jednako Hrvati kao vi i ja ili bilo tko drugi od nas, nema nikakve veze. Ali način razmišljanja, način komuniciranja kroz jezik mislim da bi trebao biti obavezan za sve državljane. Slična situacija oko čuvanja jezika i identiteta unutar funkcioniranja države se može primijeniti i na ovaj Zakon o strancima u tome što bi stranci trebali ovdje znati da mogu normalno funkcionirati. Tu su dakle racionalni argumenti zašto bi trebalo ove zakone podržati, funkcionalnost, jednakost pred zakonom, jednakost svih pred zakonom dakle i jasan postupak. Tu su i emocionalni argumenti. Jezik dakle kao identitet, kao ono što zapravo jesmo. Pa sad ja kolega Letica je rekao da je skoro siguran da neće proći. Ja nisam siguran ne bi išao u to da sam siguran da neće proći. Ali ako pale ovi racionalni argumenti, ako ne pale emocionalni argumenti, pa da izvadimo špil karata pa otkartamo partiju pokera pa tko dobije da taj argument upali. Ali nemojte ustati protiv hrvatskog jezika sa nekim nesuvislim obrazloženjem bude to Vlada sredila za godinu dana. Ne bude. Za godinu dana ćemo imati novu Vladu koja će se brinuti o sasvim novim